kao što smo najavili još ćemo raspraviti: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje između Jersya i RH, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.854.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 Zamjenik ministra financija Igor Rađenović će nam obrazložiti prijedlog zakona. obveza RH koja proizlazi iz punopravnog članstva u EU ali i interes RH jest propisivanje pravnog okvira za provedbu direktive o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata a koja je implementirana u Opći porezni zakon. Stoga osim država članica EU s kojima je to dakako riješeno direktiva se odnosi i na tri britanska krunska područja od kojih je jedno danas zapravo sporazum s njima jedan danas pred vama. I na devet ovisnih ili pridruženih područja Kraljevine Nizozemske ili Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. RH potpisala je ovaj sporazum dakle o oporezivanju dohotka od štednje sa britanskim krunskim područjem Jersey 23.srpnja 2013.,a navedeni sporazum praktički je sklopljen razmjenom pisama te se privremeno primjenjuje od 29.siječnja 2014.godine. Ovim zakonom koji je danas pred vama prilično obimno obrazloženje i svi drugi papiri on zapravo samo potvrđuje, dakle zakonom se kako je to i uobičajeno predlažemo da se potvrdi sporazum o tom oporezivanju dohotka od štednje između dakle Jerseya i RH a kako bi njihove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Imam još nekoliko argumenata tome u prilog ali vjerujem da da će neovisno o raspravi za koju vidim da nema prijavljenih i da će ovaj zakon sa puno većim stupnjem pouzdanosti nego za prethodna dva zakona vjerujem da će dobiti punu potporu ovoga Sabora i da će biti jednoglasno izglasan. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege prije nego što se raziđemo uputit ću iz Hrvatskog sabora čestitku našim građankama i građanima povodom Dana antifašističke borbe i Dana državnosti RH. A sjednicu ćemo nastaviti u utorak 30.lipnja u 9,30 raspravom o konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima. Hvala lijepa. I ugodni praznici. Hvala